Borist hafa bréf frá Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur og Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur um að þær verði fjarverandi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Eva Sjöfn Helgadóttir, og 2. varamaður á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi norður, Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir, en 1. varamaður á lista hefur boðað forföll. Eva Sjöfn Helgadóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju

Hæstv. forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Katrínar Sigríðar J. Steingrímsdóttur sem 2. varaþingmanns á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi norður. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengið og mælir einróma með staðfestingu kosningar Katrínar Sigríðar J. Steingrímsdóttur.

Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Forseta hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 442, um greiðslur almannatrygginga, frá Jóhanni Páli Jóhannssyni,

Einnig hefur borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 994, um styttingu náms í framhaldsskólum og fjárframlög, frá Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur.

62 milljarðar kr. á núvirði. Þetta kemur fram í frummati Analytica fyrir Félag atvinnurekenda, Neytendasamtökin og VR. Til að setja þennan kostnað í eitthvert samhengi sem fólk getur skilið er áætlaður kostnaður við uppkaup á íbúðum Grindvíkinga um 61 milljarður kr.,

En hvað hefur ríkisstjórnin gert til að bregðast við þessu samsæri gegn þjóðinni og til að koma í veg fyrir að leikurinn verði endurtekin? Ekkert, ekki neitt. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa ekki beitt sér fyrir umræðu, ekki sýnt forystu og ekki tekið sér stöðu með almenningi og almennum fyrirtækjum í þessum málaflokki þrátt fyrir að sterkt samkeppniseftirlit hafi margsinnis sannað gildi sitt og komið í veg fyrir tugmilljarða tjón fyrir fólkið í landinu. Ríkisstjórnin hefur enga stefnu í þessu nema samdrátt í fjárveitingum til Samkeppniseftirlitsins. Framlögin hafa lækkað um 20% frá 2014 þegar umsvif í efnahagslífinu hafa aukist um 40%. Um leið sjáum við endurteknar tilraunir stjórnarmeirihlutans til þess að veikja samkeppnislöggjöf í landinu. Forseti. Eitt það mikilvægasta sem þessi staða kallar á fyrir Ísland er innleiðing á skaðabótatilskipun ESB frá 2014 sem auðveldar einstaklingum og fyrirtækjum að sækja bætur vegna samkeppnislagabrota. Svo þarf að skýra lög og heimildir fyrir almannaheillasamtök til að efna til hópmálsókna og gera þær að raunverulegum kosti í svona málum. Ég vil því spyrja: Er hæstv. forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, sammála þessu? Og ef svarið er já,

því að mínu viti tel ég að þetta mál sýni að Samkeppniseftirlitið er svo sannarlega að vinna sína vinnu, að við erum með lög og reglur um samkeppni sem skipta máli. Þetta eru himinháar sektir sem þessi fyrirtæki fá. En ég ætla að taka undir með hv. þingmanni að það skiptir máli að við hugsum um framhaldið að þetta snýst ekki bara um samkeppnisréttinn, sem er mikilvægur, þetta snýst líka um hvernig skipulagður er innflutningur í landið, hvernig við högum þeim málum. Þá er ég að vísa til þess að í gegnum þessi tvö fyrirtæki fer auðvitað nánast allur innflutningur á vöru inn í landið og það skiptir máli að við veltum því fyrir okkur hvernig við getum opnað fyrir nýliðun þegar kemur að innflutningi í landinu. Hv. þingmaður nefnir hér sérstaklega skaðabótatilskipun, Evróputilskipun um skaðabótarétt vegna samkeppnismála sem ekki hefur enn verið tekin upp í EES-samninginn. Því hefur ekki hvílt á Íslandi sérstök þjóðréttarleg skuldbinding til að innleiða þá tilskipun. En samkvæmt upplýsingum frá menningar- og viðskiptaráðherra, sem fer með þessi mál, hefur verið unnið

Við erum lítið land og hér eru fá fyrirtæki. Það getur verið flókið að tryggja virka samkeppni nema að regluverkið sé skýrt.

Þetta er alvarleg staða, sérstaklega í ljósi þess að við sjáum að í þessu máli skipafélaganna kærðu félögin einstakar aðgerðir eftirlitsins 14 sinnum til dómstóla og töpuðu í öllum tilvikum. Það liggur alveg fyrir að þetta er algjört einsdæmi og það var fyrst þegar þetta lá fyrir sem Eimskip ákvað að játa sín brot. Þannig að góð fjármögnun eftirlitsins er lykilatriði hjá stjórnvöldum í dag. En ég vil líka að það komi hér fram og vil varpa því til hæstv. ráðherra

Herra forseti. Það hefur verið metið sem svo af hálfu þeirra sem hafa fjallað um þetta í stjórnkerfinu að það skipti máli að hér gildi sömu starfsskilyrði og annars staðar á EES-svæðinu

að undangengnu formlegu ferli í samræmi við ákvæði EES-samningsins. Hins vegar liggur algerlega fyrir að þegar því er lokið stendur til að innleiða hana í íslenskan rétt þannig að það hefur verið gefið skýrt út. Hvað varðar fjármögnun Samkeppniseftirlitsins þá er þetta auðvitað sjálfstæð stofnun og hluti af því er að fjármögnun hennar hefur lotið þá í raun og veru sérstökum reglum. En það skiptir auðvitað máli að við séum sívakandi gagnvart þessu því eins og ég sagði áðan, þetta er lítið land sem við búum í,

Við fórum í skóla á öllum skólastigum og það verður að segjast eins og er að hljóðið er frekar þungt. Það er mjög þungt, svo að ég tali fyrir sjálfa mig, þegar kemur að grunnskólanum.

breyst verulega og tónninn í skólafólkinu okkar, tónninn í stjórnendum var þungur. Hann var þungur af því að, og við sjáum það svolítið í PISA, að þau ná ekki að sinna þörfum ólíkra hópa. Og ég er ekki bara að tala um það risavaxna samfélagsverkefni sem þessi ríkisstjórn hefur eiginlega dembt á skólana með fjölgun útlendinga úr 30.000 í 70.000. Þeim er dembt inn í skólakerfið án þess að hafa neitt plan, án þess að hafa neitt inngildingarplan, án þess að hafa neitt íslenskuplan. Það er á ábyrgð þessarar ríkisstjórnar. En það er allt hitt líka, að passa upp á fegurðina í fjölbreytileikanum, fegurðina í því að skólarnir eru okkar jöfnunartæki. Við erum að missa það jöfnunartæki svolítið út úr höndunum

en samt er staðan þessi núna. Hvert var svar ríkisstjórnarinnar eftir síðustu kosningar? Jú, skiptum bara menntamálaráðuneytinu upp í þrennt. Það er það eina sem hefur gerst á þessum vettvangi. vettvangi. Mín spurning til verkstjóra ríkisstjórnarinnar í þessu risavaxna verkefni, að halda utan um skólakerfið okkar, halda m.a. utan um grunnskólana til þess að þeir geti skilað ólíkum einstaklingum inn í framhaldsskólann, út í atvinnulífið, er: Hvernig gat þetta gerst á ykkar vakt?

Vinstrihreyfingin – grænt framboð setti menntamál líka á oddinn í kjördæmaviku og við heimsóttum framhaldsskóla hringinn í kringum landið. Ég held að það sé alveg rétt hjá hv. þingmanni að þessi málaflokkur á miklu meiri athygli skilda vegna þess að við erum búin að vera að ganga í gegnum miklar samfélagsbreytingar. Þær er ekki bara hægt að skrifa á menntamálaráðherra hverju sinni og þær er ekki hægt að skrifa á ríkisstjórnina. Þótt hér hafi hlutfall innflytjenda hækkað frá frá árinu 2012 þá hefur það auðvitað aukist verulega, farið úr því að vera tæplega 8% upp í tæplega 19%. Það er auðvitað mikil breyting og við sjáum það á PISA-könnunum að börn innflytjenda standa verr að vígi vegna þess að íslenska er ekki þeirra móðurmál. Það þarf að gera miklu betur í inngildingu. Það höfum við sagt með skýrum hætti. Hæstv. mennta- og barnamálaráðherra er hér með frumvarp sem varðar hlutverk nýrrar mennta- og skólaþjónustustofnunar á sviði inngildingar sem er komið í samráð vegna þess að við sjáum að þar þarf að bregðast við. Ég vil segja það hins vegar að það er ekki það eina. Við erum auðvitað að ganga í gegnum tæknibreytingu sem hefur gerbreytt umhverfi barna og ungmenna sem við höfum ekki brugðist við með viðunandi hætti þegar til að mynda kemur að lesskilningi og friði til að sinna lærdómi í heimi þar sem áreiti er allt annað en það var fyrir tíu árum, fyrir 15 árum. Við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig við ætlum að gera skólunum okkar kleift að takast á við þá breytingu sem er komin til að vera, við snúum henni ekki við. Þetta er eitt af því sem er rætt mjög víða

ár. Ríkisstjórnin ætlar ekki að axla ábyrgð á því ástandi sem blasir við í skólum landsins. Það dugar ekki að mínu mati, þrátt fyrir góðan hug, að ríkisstjórnin dembi bara verkefnunum inn í skólana án þess að fjármagn eða annar stuðningur fylgi með. Það er ekki boðlegt lengur. Við verðum að tala um hópastærðir. Við verðum að tala um það hvernig við getum fundið tíma fyrir kennara til að sinna því sem þeir eru bestir í, að kenna.

Herra forseti. Ég nefni og ítreka nýja mennta- og skólaþjónustustofnun sem snýst nákvæmlega um þetta, að veita skólum á öllum skólastigum aukinn stuðning við að takast á við þetta mikilvæga verkefni. Ég nefni frumvarp sem snýst um inngildingu og snýst um það hvernig við getum betur mætt þeim sem eru ekki með íslensku að móðurmáli. En ræðum líka okkar tíð, mína og hv. þingmanns, í menntamálaráðuneytinu, því í tíð hv. þingmanns voru sett mjög framsækin lög sem fólu í sér mjög mikið faglegt sjálfstæði skóla og í minni tíð í menntamálaráðuneytinu voru settar námskrár sem staðfestu þessa stefnu. Við þurfum líka að horfast í augu við það að til að mynda á framhaldsskólastigi, þar sem er mikið faglegt sjálfstæði, mikil dreifstýring, er á sama tíma ekki í boði námsefni sem styður kennara til þess að geta unnið í raun og veru innan þessa ramma sem við veittum þeim. Þar er í raun og veru bara námsbókamarkaður þar sem því er mætt þar sem nægjanlega margar bækur seljast. Það er ekki ríkið sem kemur að því og styður þannig við kennara og það er eitt sem við heyrum í hverjum einasta framhaldsskóla:

Virðulegur forseti. Í kjördæmavikunni, sem var vel heppnuð, dundi á mér spurning sem ég gat alls ekki svarað. Það var alveg ótrúlegur fjöldi sem spurði mig alltaf þessarar sömu spurningar

þar sem upp eru að dragast öfga hægri skoðanir á móti skoðunum um opin landamæri.“ Þetta er mjög áhugaverð framsetning hjá hæstv. ráðherra

sérstaklega í þessu samhengi þar sem þessi opnu landamæri eða lokuðu landamæri eða hvað sem fólk vill er kannski meiri fasismi frekar en einhver frjálslyndisstefna. Hitt sem hæstv. ráðherra segir og talar um eru sem sagt þessar skoðanir um opin landamæri.

En samt er alltaf verið að segja að hinir og þessir séu með skoðanir um opin landamæri. Þessir vilja opin landamæri, það er vont. Bíddu, þegar ég skoða það síðan nánar þá finn ég ekki þær skoðanir,

Og ef þau eru að ljúga því, af hverju erum við þá að taka undir það á þennan hátt? Því að mér finnst það mjög alvarlegt þegar við gefum svona strámönnum

grænna. Þau orð sem ég lét falla á fundinum eru eitthvað sem ég hef pælt talsvert mikið í, þ.e. að mér hefur fundist umræðan um útlendinga og innflytjendur á Íslandi hafa verið harðari heldur en hún hefur verið oft áður og ég hef áhyggjur af því að það séu að dragast upp andstæðir pólar, að skautunin sé að verða meiri. Þess vegna lét ég þessi orð falla. Auðvitað er hér verið að tala um einhverja samfellu á milli þess að vilja fá sem fæsta útlendinga og þess að vilja fá sem flesta

frá því að vilja taka á móti sem allra flestum og sem allra fæstum. Ég held að þessi umræða sem hefur skapast hér í samfélaginu á undanförnum mánuðum, jafnvel

allt það ferli frá því að útlendingur kemur hingað, sama með hvaða móti hann kemur, og þangað til að útlendingurinn nær fótfestu í íslensku samfélagi. Það er mikilvægt að horfa á hlutina þannig, ekki síst vegna þess að við erum að horfa á stóraukna stéttskiptingu og ójöfnuð í landinu sem má m.a. sjá hjá hópi innflytjenda. Það er eitthvað sem við verðum að vinna gegn. Þessi heildarsýn og þær aðgerðir sem settar eru fram í tengslum við hana eru ætlaðar til þess (Forseti hringir.) m.a. að vinna gegn slíkri stéttskiptingu og vinna gegn slíkum ójöfnuði.

gefur því undir fótinn að hérna verði einhvern veginn óheftur aðgangur inn í landið sem gerir fólk hrætt, skiljanlega. En það er ekki til staðar. Það er enginn að tala um það nema þeir sem eru að búa til þann áróður.

Hæstv. forseti. Ég vil ítreka þá skoðun mína að ég tel að það hafi verið mjög jákvætt skref fyrir umræðuna í þessum málaflokki að ríkisstjórnin kom fram með aðgerðir sem hún hefur sammælst um, því að öll vitum við að við höfum ekki alltaf verið sammála í öllu því sem snýr að útlendinga- og innflytjendamálum. Þess vegna er gott að við erum með ábyrg stjórnvöld sem koma fram með sameiginlega sýn

Nái frumvarp hæstv. ráðherra fram að ganga eins og það liggur fyrir í þingskjali, hvaða séríslensku reglur eða seglar, eins og það er stundum kallað, verða enn til staðar í löggjöfinni að frumvarpinu afgreiddu?

regluverk og löggjöf okkar í útlendingamálum við löndin í kringum okkur og þá erum við fyrst og fremst að horfa til Norðurlandanna. Í frumvarpinu sem ég mun mæla fyrir hér á eftir legg

Það er ekkert annað Norðurlandanna með sambærilega reglu og tel ég víst að þetta dragi töluverðan fjölda fólks hingað til lands í leit að vernd. Ef hv. þingmaður hefur fylgst vel með þegar þetta frumvarp var í samráðsgátt þá var í upphaflegum drögum gert ráð fyrir að

En eftir að málið hafði verið í meðförum í samráðsgátt þá ákvað ráðherra að gera ekki þá breytingu að svo stöddu.

Ég verð eiginlega að spyrja hæstv. ráðherra: Hvers vegna var horfið frá því að breyta þessum tveimur efnisreglum sem hún nefnir þarna? Og sömuleiðis verð ég að spyrja, af því að það gæti tengst, hvort

reglur eru í lögunum, og vil leggja sérstaklega áherslu á að draga það hér fram að Ísland er eina ríkið sem er í samstarfi Schengen-ríkjanna sem er ekki með lokað búsetuúrræði. Ég tel einboðið að við verðum að koma slíku úrræði upp hér á Íslandi

Virðulegi forseti. Margt hnígur að því að stytting framhaldsskólanáms á sínum tíma hafi verið illa grunduð og óvönduð í marga staði. Samtal skorti á milli skólastiga, svo sem um breyttan undirbúning nemenda í grunnskóla til að takast á við snarpara og styttra framhaldsskólanám. Þá fór lítið fyrir eftirfylgni og nauðsynlegum breytingum á umgjörð námsins og aðgerðum til að bregðast við meiri þörf fyrir aðstoð og stuðning í kjölfar aukins álags á nemendur. Hluti þeirra breytinga sem áttu að eiga sér stað vegna styttingar framhaldsskólanna var að annars stigs námsefni yrði í auknum mæli kennt í efri bekkjum grunnskóla. Ég vil því spyrja ráðherra hvort komi til álita af hans hálfu að gera nauðsynlegar breytingar til eflingar náms í unglingadeildum grunnskólanna svo að nemendur komi til náms í framhaldsskóla með viðunandi þekkingu í helstu greinum. öðru lagi: Kemur til álita af hálfu ráðherra að samræma að einhverju leyti námsefni í framhaldsskólum þó að þeir njóti áfram sérstöðu sinnar? Hvað með námsefni í grunnskólum?

Skýtur það ekki skökku við í ljósi þess hagræðis sem átti að hljótast af styttingu náms á sínum tíma? Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn um þetta málefni sem hefur verið talsvert mikið í umræðunni undanfarið vegna nýlega útkominnar rannsóknar. Ég vil segja að markmiðið með þessum breytingum á sínum tíma var gott og það var göfugt

undirbúning nemenda áður en þeir koma í háskóla, hvernig ekki sé verið að nálgast þetta nægilega heildrænt og að þegar einstaklingar koma í háskóla séu þeir ekki nægilega vel undirbúnir. En ekki hvað síst mikilvægi óformlegs náms; íþrótta, tónlistar og annars, hvernig það eru vísbendingar um að það sé miklu erfiðara að takast á við slíkt samhliða námi.

á nýjan leik með breytingar í huga — ég tek undir það og ég held að við þurfum að nálgast skólakerfið miklu heildrænna en við höfum verið að gera. Það hefur verið þannig að það hefur ekki verið nægilegt samtal á milli grunnskólastigsins og framhaldsskólastigsins og það þurfum við að efla.

Það er þar sem okkur hefur ekki tekist nægilega vel til í íslensku skólakerfi. Ég bind miklar vonir við nýja þjónustustofnun í menntamálum og nýtt skólaþjónustufrumvarp sem nú er í samráðsgátt og breytt hugarfar gagnvart samstarfi á milli skólastiga, stjórnsýslustiga og annarra, en því þurfum við að fylgja eftir vegna þess að við getum ekki búið við framhaldsskólakerfi sem er með þessum hætti, þrjú ár,

með lakari undirbúning, eru líklegri til að lenda í ógöngum í háskólanámi og gengur að jafnaði verr samkvæmt nýjum rannsóknum á áhrifum breytinga á framhaldsskólastigið. Þörf er á því að taka öll skólastig sameiginlega til gagngerrar endurskoðunar með heildstæðum hætti þar sem tryggt verði að nemendum sé fylgt eftir og þeir studdir á milli skólastiga og skapað meira svigrúm til félagslífs, skólanámskrár samræmdar og endurskoðaðar og meira lagt í félagslegan stuðning fyrir þau sem þurfa vegna breyttra aðstæðna í námi. Það er full ástæða til að fara yfir það í fullri alvöru hvort endurskoða beri styttingu framhaldsskólans og í öllu falli grípa til margháttaðra aðgerða til að styrkja skólastarf, ekki síst á framhaldsskólastigi.

Virðulegur forseti. Ég er sammála hv. þingmanni um mikilvægi heildstæðrar nálgunar á þetta og það sé skoðað samspilið sérstaklega milli grunnskóla og framhaldsskóla þegar við nálgumst þessi mál. Það held ég að sé grunnurinn að því að okkur er ekki að takast upp og með þeim hætti sem þessar rannsóknir sýna. Það er hins vegar mikilvægt að við áttum okkur á því hvernig við ætlum að gera það og það er næsta verkefni. Af því að þingmaðurinn nefndi sérstaklega fjárhagsleg málefni og framhaldsskólastigið þá vil ég segja að framhaldsskólastigið er að takast á við sömu áskoranirnar sem eru að verða í íslensku samfélagi varðandi aukna fjölbreytni. Við erum með vaxandi hóp nemenda með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn sem koma inn í framhaldsskólana. Við erum með vaxandi hóp nemenda sem þurfa að fara á svokallaðar starfsbrautir og við erum með vaxandi hóp sem vill fara í starfs- og verknám. þetta var bent við síðustu fjárlagagerð og við síðustu fjármálaáætlun og mikilvægt að það sé brugðist við þessu. Það var gert að hluta til (Forseti hringir.) á yfirstandandi ári en ef við ætlum að láta framhaldsskólakerfið geta staðið undir því sem það þarf að standa undir, þá þurfum við að halda því áfram í fjármálaáætlun og fjárlögum næstu ára.

Ég vildi bara koma hingað upp og fagna því að meiri hlutinn hér á þingi hafi slíkan áhuga á samtalinu um þessi mál að hann sjái ástæðu til að lengja þingfund.

Þegar litið er til stöðunnar hér á landi er ljóst að það blasa við okkur fjölmargar áskoranir í málaflokki umsækjenda um alþjóðlega vernd og flóttafólks. Árlegur kostnaður í málaflokknum hefur margfaldast og hefur farið úr því að vera 400 millj. kr. árið 2014 í ríflega 20 milljarða kr. á síðasta ári. Þessa kostnaðaraukningu má m.a. rekja til gríðarlegrar fjölgunar umsókna og langs málsmeðferðartíma. Þá er ljóst að innviðir okkar, þar á meðal húsnæði, heilbrigðis- og menntakerfi, eru undir miklu álagi og eru ástæður þess margþættar. Ein af þeim er mikill fjöldi umsækjenda um alþjóðlega vernd. Þá hefur málsmeðferðartími hjá Útlendingastofnun, bæði við afgreiðslu umsókna um alþjóðlega vernd svo og á leyfasviði stofnunarinnar, lengst gríðarlega og er orðinn langtum lengri en ásættanlegt er. Hið sama gildir um málsmeðferðartíma hjá kærunefnd útlendingamála.